Kolegice i kolege nastavljamo sa radom. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se za raspravu prijavio uvaženi kolega Domagoj Hajduković. Izvolite. Hvala kolega potpredsjedniče, gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pa evo budući da govorimo o poticanju za zapošljavanje držim da je to vrlo aktualan problem i pozdravit ću svako pokušavanje rješavanja ovoga problema. Ono što je znakovito i što mene ovako osobno kao čovjeka i kao zastupnika brine je činjenica da naše kolege sa desne strane sabornice iz HDZ-a da se nitko od njih nije javio za raspravu o ovom problemu. Jučer su žučno raspravljali o pravima nerođene djece, a o pravima onih koji su već rođeni i koji traže posao to ih izgleda ne zanima. No dobro, to je njima na dušu. Naime, s obzirom na broj nezaposlenih koji je zaista velik u našoj državi pozdravljam svaku inicijativu da se ovaj problem barem pokuša rješavati. Ako se mene pita suočavamo se sa dva glavna problema na tržištu rada u Hrvatskoj, a koji posredno utječu prije svega na poslodavce, neposredno i na posloprimce, a to je skup, dug i zamršen proces zapošljavanja. Dakle, mi imamo skupu radnu snagu. Vjerujte mi to znam i iz vlastitog iskustva jer sam bio u poziciji tražiti posao, često mijenjao poslove i znam koja je to procedura, koliko je tu papirologije i koliko je to komplicirano zapravo poslodavcu. I zbog toga baš mi je drago da se radi na pojednostavljivanju ovakvih stvari uz to što se omogućava dakle i mladim ljudima da steknu određena znanja i vještine koja će kasnije moći primjenjivati na svom radnom mjestu. Naravno da ovaj zakon nije rješenje problema, ovaj zakon se zapravo naslanja na pretpostavku i na naše uvjerenje da će ostale zakonske i nezakonske mjere koje ova Vlada čini pospješiti otvaranje novih radnih mjesta, pospješiti pokretanje našeg gospodarstva, naše proizvodnje, a samim time dovesti i do generiranja novih radnih mjesta na kojima će moći raditi ti mladi ljudi koji će steći dakle svoj državni, odnosno stručni ispit. U smjeru dakle rasterećenja poslodavca moram isto istaknuti da pozdravljam i mjere koje je Vlada već dosada donijela, a to je dakle rasterećenje poslodavca u smislu zdravstvenih doprinosa te se nadam da će takvih mjera biti i dalje, a sve u smislu pojeftinjenja rada u Hrvatskoj, dakle konkurentnosti hrvatskog rada na zajedničkom tržištu EU. Iz ovih razloga držim da svi mi kao saborski zastupnici imamo dužnost podržati ovakav zakon jer upravo govorimo o problemu koji je u RH vrlo izražen, a to je nezaposlenost. Dakle, dajmo mogućnost da svi steknu neke osnovne predispozicije kako bi što lakše našli posao. Hvala lijepa. Hvala vama. Riječ ima uvaženi zastupnik Peđa Grbin. Ja ću otići korak dalje od uvaženog kolege Hajdukovića i reći ću da je nezaposlenost danas u RH problem broj 1. Nezaposlenost je danas naš najveći problem. I ako ne riješimo pitanje nezaposlenosti onda nećemo napraviti ništa. Bez rješavanja ovog problema nismo napravili ništa. Možemo mnogo toga napraviti, možemo mnoge dobre mjere donijeti, ali ako na kraju našeg mandata ne riješimo pitanje nezaposlenosti onda nismo uspjeli. I tu ću se nadovezati na još nešto što je kolega Hajduković ukazao, a to je da naši kolege iz HDZ-a danas ne raspravljaju o pitanju nezaposlenosti. A ne raspravljaju iz razloga što kada je bilo vrijeme za borbu protiv nezaposlenosti nisu činili ništa. Mi se danas nalazimo u dubokoj krizi. To su riječi koje treba ponavljati, od kojih ne treba bježati. Mi danas moramo poduzimati neke mjere koje su možda i vatrogasne, a samo zato što u trenucima kada se u RH imalo, kada je u RH bilo naizgled dobro nismo činili ništa. Kada su bile navodno dobre godine, kada je posao bujao, kada je nezaposlenost prividno padala HDZ ne samo da nije donosio mjere protiv, smijete se kolega Čobankoviću, nije smiješno, bez uvrede ali nije smiješno. Kada je trebalo poduzimati mjere, kada se trebalo boriti protiv nezaposlenosti, kada se trebalo pripremati za ovo što nam se dogodilo ne samo da niste poduzimali ništa, naprotiv vi ste ukidali mjere protiv nezaposlenosti koje je donijela koalicijska Račanova vlada. A uz te mjere ja sam osobno vezan jer sam se putem jedne od takvih mjera i zaposlio. I nakon što sam odradio svoju godinu dana koju je država sufinancirala mene je moj poslodavac zadržao kao što će vjerujem mnogi poslodavci zadržati mnoge mlade ljude koji će biti zaposleni putem neke od ovih mjera koje se danas predlažu. E sad, da li su ove mjere dovoljne? Pa hvala Bogu svi znamo da nisu. Ministar je o tome govorio. Ove mjere su samo jedan dio, samo jedan dio programa koji se mora poduzeti, onoga što moramo raditi, ali su iznimno važne. Jer ako ih ne poduzimamo bit će nam samo gore. I upravo zbog toga i ja ću kao i mnogi moji kolege i kao kolege koji će govoriti iza mene svesrdno podržati ove mjere. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Riječ sada dajem poštovanoj zastupnici Lidiji Bagarić. **Bagarić, Lidija (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, uvažene kolegice i kolege zastupnici. u svojoj raspravi fokusirat ću se na jedan od značajnih ciljeva ovog zakona, a to je povećanje zapošljivosti mladih osoba. U Hrvatskoj je uz općeniti problem velikog broja nezaposlenih posebno izražen problem velikog broja nezaposlenih mladih ljudi. Pa tako se oko 35% nezaposlenih mladih u RH mi smo u samom vrhu EU i neophodno je što prije nešto poduzeti po tom pitanju. Usporedbe radi 2008. godine udio mladih među nezaposlenima činio je oko 25%, što govori o velikom porastu trenda nezapošljavanja mladih osoba. Istraživanja pokazuju da ih poslodavci nerado zapošljavaju iz razloga što nemaju radnog iskustva i zato što smatraju njihovo obrazovanje neodgovarajućim, a sami ih nisu spremni dodatno educirati. Poslodavci očekuju da to čini država ili da se mladi ljudi na neki način snađu sami. Osim toga mladi su najranjivija skupina i onda kada imaju posao jer upravo su oni prvi na redu kada se dijele otkazi jer uglavnom imaju ugovore na određeno vrijeme. Ovim zakonom gradi se most koji će bolje povezati mlade s poslodavcima. Osigurat će im se toliko potrebno iskustvo i praktična znanja koja su neophodna za ozbiljnije konkuriranje na tržištu rada. Time se konačno približavamo praksi razvijenih zemalja koje posebno vode brigu o praktičnim iskustvima mladih. Spomenula bih i osobno iskustvo dodatnog treninga kroz praksu koji sam prošla nakon završenog fakulteta, a koje sam odradila u Sjedinjenim Državama. Za mene je izrazito korisno bilo vrijeme koje sam provela s mentorima, a što su u mom slučaju bili menadžeri hotela na različitim razinama, a učenje se provodilo kroz tzv. program shadowinga. Polaznici treninga su određeno vrijeme provodili s mentorima kao njihove sjene, znači doslovno su pratili uobičajene radne dane mentora uz mogućnost propitivanja područja koji ih posebno interesiraju. Tako stečena znanja vrlo su korisna i primjenjiva su u njihovom budućem radu. Čitajući ovaj zakon interesiralo me što konkretno mladi o njemu misle, pa sam kroz razgovore s predstavnicima studentskog zbora povratno dobila pozitivan osvrt na ovaj prijedlog zakona, a naglašena je jedino bojazan studenata Medicinskog fakulteta koja se odnosi na članak 6. ovog zakona, a postojao je strah da bi se u neravnopravan položaj mogle dovesti osobe kojima je staž dio formalnog obrazovanja, odnosno uvjet za dobivanje dozvole za samostalan rad. Želim naglasiti, a što je i ministar ovdje posebno potvrdio da se ovaj zakon ne odnosi na tu skupinu mladih jer su oni regulirani posebnim pravilnicima. I na kraju želim reći da ovaj zakon treba podržati jer vjerujem da će vrlo brzo polučiti rezultate, a u cilju smanjenja broja nezaposlenih a posebno udjela nezaposlenih mladih osoba. Iskustva i znanja koja ovaj zakon potiče iznimno su važna kako nam se ne bi događalo da mladi bezuspješnim javljanjima na natječaje, čekajući i ostare. Zahvaljujem se. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. U raspravu će se sada uključiti uvažena zastupnica Vanja Posavac. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani ministre sa zamjenicom, poštovani kolegice i kolege. Evo problem nezaposlenosti, samo ću jednu brojku iznijeti, 2011. godine 315438 nezaposlenih, od toga preko 53 tisuće nezaposlenih bez radnog iskustva. Upravo je stopa rasta nezaposlenih mladih osoba od petnaest do dvadeset devet godina ono što posebno zabrinjava. Mladi ljudi završe školu, završe fakultet i zaista puni entuzijazma kreću u novi život misleći kako će uspjeti, kako će raditi, osnovati obitelj i biti uspješni. No, nažalost nailaze samo na gorčinu, jer godinama ne mogu pronaći posao, a jedan od najvećih problema je kada se pojave na natječaju za posao što zapravo poslodavci od njih traže određeno radno iskustvo, oni to nemaju. Također oni koji su nezaposleni duže od dvije godine, što s tim ljudima? Pa ti ljudi su već očajni, ne mogu naći posao, upravo ovim zakonom i njima će se dakle uplatom doprinosa pomoći da zapravo ipak krenu i da im se dakle da nekakva nada da će se nešto promijeniti i da će oni postati konkurentni i radno sposobni. Ovim zakonom proširit će se i krug osoba koje mogu koristiti mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i to je dobro. Zašto je dobro, zato što smo do sad imali samo zapošljavanje u javnim službama, a sad ćemo dakle to proširiti i na privatni sektor. Ono što je važno, važno je da će te mlade osobe nakon godinu dana imati radno iskustvo. Budimo realni, nakon fakulteta dobivamo knjižnicu u glavi, uglavnom to, na većini fakulteta koji zapravo ne znamo primijeniti. Situacija je takva da poslodavci većinom nemaju niti mogućnosti, niti resursa da ostave dakle, da imaju nekoliko osoba zaposlenih koji će učiti mlade ljude kako će zapravo primjenjivati svoje znanje. Nakon godinu dana ti mladi ljudi će biti konkurentniji na tržištu rada, ti mladi ljudi će, ako će dakle dobro raditi kao što je rekao kolega Peđa i ostati možda u tim firmama raditi velike su mogućnosti. Ali ne zaboravimo jednu stvar kao dugogodišnja profesorica moram to reći, mladi ljudi isto kao i stariji, ali pogotovo mladi koji su dugo vremena nezaposleni padaju u stanje apatije. Ovako će raditi, kretat će se među ostalima koji rade, saznavati nešto novo i dobiti veću priliku da još više se usavrše i da nađu kvalitetan i dobar radni odnos. Korištenje ovih mjera, dakle, ja bih rekla aktivne politike u zapošljavanju uistinu će omogućiti i mladima i onima koji su duže nezaposleni da im se pruži prilika, moram se evo dotaknuti i posebno pozdravljam i ovu mjeru zapošljavanja sezonskih radnika u poljoprivredi, jer ja dolazim iz kraja koji je dakle, Bjelovar i okolica itekako vezan uz poljoprivredne radove i upravo će ovako dnevno, dakle ugovor na dnevnoj bazi uz kupone riješiti taj problem jer činjenica je da vremenske prilike onemogućavaju određene, dakle sezonske radove i da zapravo ono što smo imali u poljoprivredi, to je da smo imali gomilu sive ekonomije, dakle rada na crno. S obzirom da u ovom zakonu isto tako piše koja su sve sredstva kontrole, a ona nisu mala, dakle ja vjerujem da će ovaj zakon i ova sredstva kontrole itekako utjecati i na zapošljavanje da bude u redovnom zapošljavanju isto tako radnika na na sezonskim radovima u poljoprivredi, ali isto tako vjerujem da će se i mladih ljudi i onih koji su duže ne zaposleni biti poveći broj koji će se zapošljavati. Stoga ja apsolutno podržavam ovaj zakon i pozivam sve ostale da taj zakon podrže. Zahvaljujem.

nisu spremni za posao što je možda čak djelomice i istina. Međutim, otkud toliki ogroman broj mladih ljudi visokoobrazovanih koji nisu spremni za posao. Čega je to rezultat? Ne čini li vam se da je to rezultat jednog vrlo sličnog poteza pred ponešto godina, otvorimo fakultete sa nominalnom intencijom, ajde doći ćemo do dvadeset i nešto posto visoko obrazovanih, otvorimo vrata fakultetima upišimo tri tisuće ekonomista, tri tisuće pravnika, tisuće ovih, tisuće onih, zašto? Pa da ih maknemo s ceste, jel smo imali i u to doba, u doba HDZ-ove vlasti isti problem. Pokušali su taj problem riješiti tako, sad žanjemo rezultate, sad je rezultat toga tisuće mladih visokoobrazovanih ljudi koji zapravo nemaju šta raditi. Čini mi se da je ovaj zakon i ova mjera stvarnim intencijama vrlo slična. Maknimo te mlade i pametne ljude s ceste. Mladi su pametni su, gnjevni su, opasni su, maknimo ih radije s ceste platimo ih tih tisuću 600 kuna, neka skupljaju praksu, neka nešto rade. Kada bi netko ozbiljno računao da će veći dio tih ljudi moći se uključiti u posao, naći posao u ovoj državi nakon godinu dana, vjerojatno bi od tih ljudi tražio i garanciju što je bio slučaj do sada sa praktikantima nazovimo ih ne znam na koji način da ih zovem, dakle ljude koji su dolazili obrazovati se za rad. … /Upadica: Vrijeme Potpisivali su ugovor da će obavezano raditi, ovi ne potpisuju ništa jer i nakon toga neće raditi. Na repliku će sada odgovoriti poštovana zastupnica Vanja Posavac. **Posavac, Vanja (SDP)** Zahvaljujem. Pa uvaženi kolega mislim da ste malo skrenuli s teme ali evo ja bih vas podsjetila da jučer ministar Željko Jovanović zapravo već počeo sa prezentacijom reformi u obrazovanju, ali isto tako podsjećam da je HDZ bio 8 godina na vlasti, a da je ova koalicijska vlast tek nekoliko mjeseci i da zapravo ovom mjerom prvo nije intencija da se mlade ljude za koje vi velite da su opasni na cesti, ja ne bih rekla da su opasni, to nema veze jel mladi ili stariji, da se njih na taj način makne s ceste. A to pitanje fakulteta i koliko se koje kvote upisuju to je nešto što je već naš ministar itekako upozorio. Dakle, ja vjerujem da će i taj dio uskoro ići sa ovim zakonom ali velim to nema veze s ovim sada. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Za riječ se sada javio poštovani ministar gospodin Mirando Mrsić. sam da se neću puno javljati ali kada netko ne prihvaća da je promašio cio gol da nije pogodio i da nije poentirao kada se poveo na početku ove rasprave o ovom zakonu pa govori o tome da je ovo zakon o robovlasnicima, pa u više intervjua se spominje predsjednik stranke koji govori da su to robovlasnici, pa kada dođete do toga da to baš nije tako, a nema hrabrosti reći eto falili smo, nismo dobro čitali zakon, nismo dobro čitali zakona onda sada skrećemo pozornost na neku drugu stranu, na na opasnost od mladih ljudi, na opasnost od bune, od toga da mlade ljude treba skloniti s ulice. Mlade ljude ne treba sklanjati s ulice, mladi ljudi žele posao. I to je ono što oni žele i to je ono što im mi sa ovim načinom omogućavamo. Ne možemo im omogućiti svima njima, ne možemo omogućiti trajan posao ali im omogućujemo godinu dana i to molim vas da upamtite, omogućujemo godinu dana rada u struci, godinu dana edukacije, ali i godinu dana dokazivanja pred poslodavcem, ali i godinu dana socijalnih kontakata sa nekim drugim poslodavcima koji će prepoznati u tom mladom čovjeku potencijal i zaposliti ga. Niti jedan poslodavac koji ako je pravi poslodavac koji vidi mladog čovjeka koji je sposoban, koji se trudi neće ga on dati nekom drugom poslodavcu nego će ga zadržati. Problem ovog zakona do sada odnosno ove mjere do sada je bio što je bila usmjerena prema javnom sektoru gdje i nije bilo zapošljavanje i onda o tome možemo govoriti da li je ta mjera efikasna. Ali u toj mjeri koja je bila vezana uz javni sektor zaposlili smo ljude u puno većem postupku nego što smo mislili. Prema tome, mjera je efikasna. Naravski da ne možemo sve zaposliti. Ovo nije zaposlenje kao što sam rekao, ovo je mjera koja je usmjerena prema mladima, ne prema poslodavcima nego baš prema mladim ljudima koji će steći godinu dana radnog iskustva. I poslušajte te mlade ljude koji se javljaju na Zavod za zapošljavanje i traže svoje mjesto kod kod poslodavca da bi stekli tu godinu dana radnog iskustva. Što se tiče umjetnog brisanja, moramo opet ponoviti "Repetitio est mater studiorum" da mi ovom mjerom ne friziramo broj nezaposlenih. Mi smo od početka rekli da je broj nezaposlenih javna brojka koja se svaki dan mijenja i daće ova mjera biti isto tako na web stranici Zavoda za zapošljavanje gdje će uz broj nezaposlenih biti vam jasno napisano koliko je u tom trenutku osoba u javnim radovima, koliko se osoba uključilo u ovu u ovu mjeru, ali isto tako ćemo objaviti ono što isto tako do sada nije tako korišteno, u koliko slučajeva smo izdali potpore za samozapošljavanje mladim ljudima. A i tu mijenjamo stvari i tu mijenjamo pa ne znam da li ćete to reći da i to ne vrijedi, dakle u Zavodu za zapošljavanje za sve one mlade ljude koji imaju ideju, koji žele tu ideju materijalizirati tako da osnuju svoju tvrtku, formiraju se i bit će formirani odijeli koji će ih pratiti cijelo vrijeme, a ne kao što je do sada bilo da oni dobiju potporu, odu na tržište i potonu. To je ono kao kada neplivača bacite u bazen ili u more pa onda očekujete da pliva. Dakle, mjera ide sa time da se pomogne tim ljudima, da oni godinu dana budu praćeni od Zavoda za zapošljavanje i da na taj način i tu mjeru u koju dosta sredstava dajemo učinimo efikasnom. Meni je samo žao što se pokušava skrenuti pažnja na periferne stvari, a ne shvaća se bit ovog zakona, a bit je da se pomogne mladim ljudima da dođu što prije do toliko željenog zaposlenja.

nisam čuo nikog drugog da spominje. Ne znam jel podsvjesno, ali robovlasnici još danas nisu ušli u diskusiju pa eto to je ispravak netočnog navoda. Svoje vrijeme za raspravu u trajanju od 10 minuta iskoristit će poštovani kolega Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. Gospodine ministre, gospođo pomoćnice ministra. Vjerujem da ću nastaviti ovaj niz pozitivnih, kvalitetnih, jezgrovitih diskusija uz kratke prekide kolega iz Hrvatske laburističke stranke koji se koliko vidimo jedini protive ovom prijedlogu prijedlogu zakona koji afirmira rad i koji afirmira vrijednosti rada tako da predsjednici Hrvatske laburističke stranke dosta začuđuje da tako nešto ne mogu prihvatiti. Zapošljavanje i buđenje gospodarstva temeljni je strateški cilj ove hrvatske Vlade i prijedlog ovih izmjena i dopuna zakona jedan je od koraka naprijed u tom cilju. Što nam je to ostalo na zapošljavanju, na broju zaposlenih? U prosincu 2008. imali smo u Hrvatskoj milijun 518 tisuća 973 zaposlena. Tri godine kasnije, dakle u prosincu 2011. u doba kada ova Vlada dobiva povjerenje taj broj zaposlenih je milijun 367 tisuća 872 zaposlena, 151101 zaposleni manje. To je predana štafeta koja je došla ovoj Vladi je dakle brojka koja se i ovim mjerama mora podići i koja traži da aktivnim mjerama i zapošljavanja, ali i mjerama kroz ovo poticanje zapošljivosti, kako kaže ovaj zakon da tu brojku podignemo. Nezaposlenost, sada je govorio ministar, nije više tabu tema, ne skriva se taj broj, ne tražimo raznorazne raznorazne isprike zašto taj broj raste, ne čekamo statistički izvještaj pa ih pokušamo promijeniti. Na današnji dan broj nezaposlenih u Republici Hrvatskoj je 315944, taj broj stoji na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. To je glavna briga i motiv svih nas da se taj broj smanji. Sve mjere koje su predložene u ovim izmjenama i dopunama prijedloga zakona mjere su u cilju povećanja zaposlenosti, u pokušaju da se pomogne prvenstveno mladim ljudima da dođu do svog prvog zaposlenja, ali jednako tako one su i pružena ruka poslodavcima u Republici Hrvatskoj da lakše organiziraju svoj posao, ali samo jedino poslodavcima koji uredno isplaćuju plaće, doprinose, poreze, koji ne otpuštaju radnike zbog poslovno uvjetovanog otkaza kao što stoji u stipulacijama u ovom zakonu. Dakle hrvatska Vlada traži partnere, među poslodavcima traži partnere za izlazak iz ove krize o kojoj je puno toga danas rečeno. Mjere, rekao je ministar 27% povećanje proračuna za navedene mjere, ali jednako tako i jačanje institucija za kontrolu ovih mjera, dakle s jedne strane popularno rečeno i mrkva, ali dakle i batina kroz jačanje institucija i kroz konačno poštivanje samih institucija da odgovorno odrađuju svoj posao, a da prevara države ili pokušaj lova u mutnom ne bude više stimuliran i poticajan način gospodarenja u Republici Hrvatskoj već naprotiv suprotno, oni koji prihvate pruženu ruku sa strane ove Vlade biti će stimulirani i pomoći ćemo jedni drugima da krenemo naprijed. Tri su mjere, govorili su kolege o njima, koje se ovim zakonom predviđaju. Prva i oko koje je bilo najmanje spora, to je stimulacija zapošljavanja u poljoprivredi, sezonskog zapošljavanja, destimulacija rada na crno i stimulacija plaćanja i doprinosa za one koji to rade i umirovljenika i ljudi koji na neki način si pomažu krpati svoje budžete kroz taj rad. Sam podatak da je registrirano u 2011. ako se ne varam 3800 zaposlenih u tom sezonskom radu, a procjena je da je preko 100 tisuća ljudi radilo u poljoprivredi i na sezonskim poslovima, ja mislim da dovoljno dokazuje da je potreba za ovim izmjenama i dopunama dakle stimulirati i prijavljivanje, ali i zaštitu i osiguranje i sve one druge benefite koji dakle predstoje sezonskim radnicima nakon ovih izmjena i dopuna zakona da je takve mjere bilo nužno donijeti. Druga mjera, dakle poticanje zapošljavanja. Kontinuiran nastavak stimuliranja, dakle zapošljavanja mladih bez radnog iskustva ali i mladih, to je ono što je dodatak, mladih bez adekvatnog radnog iskustva, znači oni koji su imali određena radna iskustva, ali ne u struci te oni koji su više od dvije godine na burzi. To su nove mjere ovdje. Kroz doprinose smanjenje 15,4%, ali uredno uplaćivanje mirovinskog doprinosa, uredno uplaćivanje neto plaća, a dakle poticaj rekoh poslodavcima koji žele biti partneri da smanjimo kroz neobavezu uplaćivanja doprinosa dakle ukupno 15,4%. To su doprinosi za zdravstveno, za zapošljavanje, za zaštitu na radu te zapošljavanje osoba s invaliditetom. Tih doprinosa oslobađamo poslodavce koji žele zaposliti dakle u tom programu. I treći dio ovih izmjena i dopuna zakona, možda i, zapravo ne možda nego sigurno i najkomentiraniji danas u ovoj sabornici, a i u javnosti to dakle su mjere oko stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. I evo dopustite da ponovim nekoliko činjenica što što mjere koje nam se danas predlažu nisu, dakle ne radi se o volontiranju kao što je rečeno često u javnosti, a i danas u ovoj govornici, znači nije volontiranje, ono se to upisuje na neki drugi način, dakle to nije rad bez plaće. Druga netočna činjenica je da se radi o novim mjerama, znači nije tome tako, ne izmišlja se topla voda samo se nastavljaju mjere i dolazimo do ovih unapređenja o kojima sam maloprije govorio. Osim što je taj rad plaćen sa 1600 kuna, dakle nije neplaćen, na njega je predviđeno dakle da subvencionira i mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i radni staž. Dakle, mladi novi zaposleni sve to imaju. Četvrta poluistina koja je korištena u javnosti je da mjeru neće moći koristit svi, zapravo da će moći ovu mjeru koristit svi pa zlorabiti poslodavci. Tome nije tako, znači ona se odnosi samo i jedino na visoko obrazovane te polaznike obrtničkih škola kojima je potrebno dvije godine radnog staža za polaganje stručnih ispita. Dakle te nenadoknadive i potrebne znanje, vještine i iskustva koji trebaju mladim ljudima su zapravo najveći benefit svih ovih mjera. Nažalost u javnosti, a dijelom i danas u sabornici se./… mjera dočekani na nož, dobrim dijelom zahvaljujući dezinformacijama, neodgovornim izjavama. Ja vjerujem kao što je …/Ne razumije se./… dobivena i bitka u javnosti, ali kao i nakon afirmativnih diskusija u ovoj Sabornici, vjerujem i prenošenjem medija našoj javnosti sve više ima zagovornika ovih ideja. Propisane su ili će ministar detaljnije propisati pravilnicima evaluacije ovih učinaka, učinaka ovih donesenih mjera i ja vjerujem i nadam se da ćemo vrlo brzo u ovoj sabornici da će ministar imati priliku da referira o pozitivnim rezultatima ovih mjera i radujem se tome danu. Hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Svoje poglede na ovaj zakonski prijedlog iznijet će nam sada poštovana zastupnica Sandra Petrović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom. Evo jedna diskusija iz perspektive mlade osobe. Imam tri oglasa za posao. Traži se diplomirani ekonomist, uvjet je jedna godina radnog iskustva. Traži se administrativni tajnik, uvjet jedna godina radnog iskustva. Traži se stručni suradnik u jedinici lokalne samouprave s dvije godine radnog iskustva. Tako da to vam je danas otprilike slika na Zavodu za zapošljavanje u rubrici Oglasi za radna mjesta. Jedan od glavnih problema s kojima se danas suočavaju mladi u Hrvatskoj na žalost nije pitanje hoće li oni zasnovati obitelj, hoće li se osamostaliti od roditelja ili nastaviti nakon završenog fakulteta svoje obrazovanje na poslije diplomskom studiju. Mladim ljudima u Hrvatskoj se to čini kao daleka budućnost ili kao znanstvena fantastika. Na žalost, mladi ljudi u Hrvatskoj danas su na Zavodu za zapošljavanje, sumanuto traže posao uzaludno obilazeći pragove potencijalnih poslodavaca u potrazi za prilikom da odrade zakonom predviđeni pripravnički staž, staž koji im je nužan uvjet da bi stekli određeno radno iskustvo i osposobili se za daljnje zaposlenje i nastavak karijere. Mladi u Hrvatskoj na bolan su način postali svjesni ekonomske situacije u kojoj se trenutno nalazimo. Njihove želje i planovi za budućnost stavljeni su na čekanje jer ne mogu dobiti priliku da se dokažu, a žele raditi, žele graditi svoj život i doprinositi društvu u kojem žive. Mladi u Hrvatskoj osjećaju se nepoželjnima jer svakodnevno moraju slušati kako su za većinu poslodavaca u uvjetima ekonomske krize nesnošljiv financijski teret, nepotrebna radna snaga. Kako poslodavci otpuštaju dugogodišnju radnu snagu pa tim više nisu u mogućnosti zapošljavati mlade osobe kao svježu radnu snagu. I dok oni uzalud pokušavaju pronaći posao njihove sposobnosti stečene tijekom dosadašnjeg školovanja polako blijede i gube se kao i njihova nada u bolje sutra. Ovi mladi ljudi u Hrvatskoj nisu nerealni u svojim očekivanjima i u svojim zahtjevima. Oni ne očekuju da će im se nakon završenog Ekonomskog fakulteta ponuditi menadžerski ugovor u uspješnoj multinacionalnoj kompaniji sa 3000 eura mjesečnom plaćom. Oni jednostavno žele dobiti priliku da se dokažu. Oni znaju da su ostali pripravnici u ostalim europskim zemljama također slabo plaćeni i plaćeni puno manje nego njihovi stariji kolege kao i da nezaposlenost nije problem koji muči samo Hrvatsku nego i ostatak Europe i svijeta nezaposlenost mladih i općenito nezaposlenost visoka stopa. Ali oni su mladi i spremni su za dokazivanje. Jedino što im treba i što traže jest prilika. Ovaj Zakon nije posut čarobnim prahom koji će u trenu zaposliti svaku mladu osobu na radnom mjestu koje ona poželi s plaćom dostatnom za pristojan život. Kamo sreće da je tako i da ovaj problem može riješiti jedan običan zakonski akt. Ali ovaj Zakon nije niti robovlasnički, niti pogoduje krupnom kapitalu, a zasigurno neće uzrokovati tektonske poremećaje na hrvatskom tržištu rada. On samo daje mogućnost osobi koja traži zaposlenje da stekne određeno radno iskustvo i da poveća svoju konkurentnost na tržištu rada i na kraju šansu da pronađe pravo zaposlenje. Jer ne zaboravimo na kraju svoje rasprave spomenut ću i da Opća deklaracija o pravima čovjeka u članku 23. garantira svakom čovjeku pravo na rad. Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Za raspravu se prijavio i poštovani Dan Špicer. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodine ministre, dame i gospodo. Evo dozvolite isto tako jedan kratak osvrt na ovaj Prijedlog zakona o poticanju zapošljavanja. Naime, Hrvatske je rijetko kada prva ili druga po ičemu u Europi osim kada govorimo o negativnim pokazateljima. Tako i kad se govori o nezaposlenosti mladih gdje je Hrvatska prošle godine zauzela visoko drugo mjesto po broju nezaposlenih mladih. Čak i jedna Grčka u kojoj su scene nasilja, paleži, prosvjeda protiv lošeg gospodarskog stanja postale svakodnevica bolja od Hrvatske po pitanju zapošljivosti mladih, odnosno njihove nezaposlenosti. Danas je u Hrvatskoj svaki treći mladi do 30 godina nezaposlen, a u ukupnom broju nezaposlenih u Hrvatskoj mladi danas čine čak 40%. Da bismo bolje shvatili koliko se uistinu pogoršala situacija unazad par godina dat ću vam usporedbu. 2008. godine mladi su činili 25% svih nezaposlenih. Danas kao što sam rekao čine 40%. Mladi su najranjivija skupina i kada imaju posao, kolegica Bagarić je pričala o tome upravo iz razloga što se najčešće zapošljavaju na ugovore na određeno, a kad dođe do otpuštanja, kad dođe do smanjenja radne snage oni među prvima dobivaju otkaz. Ali su i najranjivija skupina među onima koji posao nemaju. Tri su osnovna razloga zašto je danas tako visoka stopa nezaposlenosti među mladima. Pod broj jedan još uvijek imamo premalo visoko obrazovanih, dvostruko manje nego što je to u prosjeku u državama članicama Pod broj dva, obrazovni sustav uopće nije usklađen sa potrebama tržišta rada. Obrazujemo mlade za burzu umjesto za zanimanja za koja postoji realna potreba. I pod broj tri, mladi nemaju dovoljno radnog iskustva i nisu interesantni tržištu rada. Mladi bez iskustva naprosto su preskupi poslodavcima jer im u prvih godinu ili više dana teško mogu ostvarivati vrijednost. ono što je možda i najgore su upravo posljedice koje nezaposlenost pogotovo dugoročna izaziva i ostavlja na mlade ljude i kako se to reflektira na cijelo društvo. Prema određenim istraživanjima mladi kao najčešće uzroke vlastite nezaposlenosti ističu na prvom mjestu radno neiskustvo, ali odmah zatim zapošljavanje po sistemu veza, poznanstava i općenito korupciju. Ono što je najizraženije u istraživanjima gledano upravo iz pozicije i perspektive mladih nezaposlenih osoba je upravo doživljaj nepravde, diskriminacije i napuštenosti od strane osoba i institucija koje imaju moć i mogućnost utjecanja. Mladi najveću pomoć očekuju od države, a upravo od nje dobivaju najmanje. Takvi rezultati govore u prilog teorije socijalne isključenosti kao isključenosti iz brojnih područja života pri čemu nezaposlenost ima ključnu i središnju ulogu. Nezaposlenost time utječe na materijalne, ali i ono što je možda čak i bitnije za reći o čemu se manje danas pričalo ali i na ne materijalne aspekte života mladih. Mladi sami sebe percipiraju kao nefunkcionalne, neproduktivne, nepotrebne. Među njih se uvlači i raste osjećaj apatije, beskorisnosti, besperspektivnosti, depresije. U konačnici takvi osjećaji naravno da se šire i provlači na ostatak društva. No, koliko god nas ta pojava plašila nikako nas ne može čuditi. Generacije mladih odgajane su na potpuno izokrenutim i izopačenim vrijednostima uski krug uspješnih, sretnih i bogatih bili su cilj, a korupcija, nepotizam i opće narodna pljačka bili su sredstvo. Sredstvo upravo u rukama onih koji su istim tim mladima, dame i gospodo, obećavali svjetlu i perspektivnu mladost dok su im istovremeno krali budućnost. Smatram da je izuzetno bitno imati spoznaju i shvatiti da današnja pozicija mladih nije slučajna i nije samo naslijeđena globalnom krizom. Ona je i naš domaći proizvod, način na koji se godinama tretiralo mlade i gledalo na mlade kao na problem je ono što trebamo mijenjati jer mladi nisu problem, oni nisu uteg oni su naša prilika i šansa da izgradimo bolje društvo i izvučemo ovo društvo i ovu zemlju iz gliba. I zato ovaj zakon, koji nadam se da ćemo podržati, pogotovo u dijelu poticanja zapošljavanja nezaposlenih mladih daje mladima upravo ono što je najbitnije, daje im šansu i priliku. Priliku da postanu odgovorni i funkcionalni dio društva, priliku da se dodatno obrazuju uz rad i uče se novim vještinama i znanju. Priliku da upoznaju nove ljude i nove ideje. Priliku da uz stjecanje radnog iskustva već sutra na tržištu rada postanu konkurentniji. Na koncu, daje im priliku da im uz sve to budu plaćeni doprinosi, da im ide staž i da nešto pritom i zarade. Svjesni činjenice da ovim mjerama nećemo riješiti ukupnu nezaposlenost u Hrvatskoj, ali da ćemo pomoći tisućama mladih u njihovom profesionalnom životu predlažem da glasate za ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Hvala vama. Riječ sada dajem cijenjenoj kolegici Dragici Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, ministre, gospođo pomoćnice, kolegice i kolege. Zašto u Hrvatskoj toliko raspravljamo o nezaposlenosti, nešto manje o zaposlenosti? Zato što je to jedan od gorućih problema naše ekonomije pa onda posljedično tome i svih drugih sustava koji se vežu na njega od mirovinskog, zdravstvenog, socijalnog itd. ovih dana svaki dan možemo pročitati kakvo je stanje nezaposlenosti na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kolega Rađenović je rekao kako je to danas, ja sam neki dan pogledala, 317 tisuća 242, istovremeno nudilo se 5 tisuća 593 slobodna mjesta. Dakle, nedovoljno, premalo i uglavnom su to sezonski poslovi u turizmu i možda nešto malo malo i nekih drugih radnih mjesta. Kad gledamo strukturu nezaposlenih krajem 3. mjeseca ove godine onda vidimo da bez radnog iskustva je 17% od ukupno nezaposlenih. Međutim, zabrinjavajuća činjenica da su mladi bez radnog iskustva u tome percipiraju sa 54%, a oni koji su dugotrajno nezaposleni dakle više od dvije godine, a tu znamo da neki čekaju i po 5, 6 godina i neki koji se nikad neće moći zaposliti jer su u takvoj životnoj dobi i sa takvom kvalifikacijom kakvu imaju praktički uopće su nezaposlivi, takvih je 43% u strukturi onih koji su bili nezaposleni krajem 3. mjeseca ove godine. Da se tome uvidjelo dosta rano, mi smo prve mjere aktivne politike zapošljavanja imali već početkom 2000-ih godina, međutim u samom procesu pristupanja EU 2008. godine Hrvatska je u suradnji s Europskom komisijom izradila jedan zajednički memorandum o prioritetima politike zapošljavanja. I počeli su se, počeo je taj novi ciklus aktivnih aktivnih mjera zapošljavanja, donesen je i Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja 2011., 2012. što znači da ćemo odsada imati unaprijed planirane takve poticajne mjere za naredne dvije godine. Ministar je već ovdje rekao da su u izradi za iduće dvije iduće dvije godine. Dakle, koje su tu ciljne skupine bile utvrđene? To su žene primarne dobi, starije osobe, mladi, dugotrajno nezaposleni. Dakle, prije četiri godine smo to uvidjeli, a sada kad gledamo ovu strukturu koja je bila krajem prvog tromjesečja zapravo nismo nekakve pomake učinili. Dakle, 4 izgubljene godine imamo. Koje smo ciljeve tim nacionalnim planom, odnosno tim zajedničkim memorandumom utvrdili? Da su to smanjenje neusklađenosti znanja i vještina radne snage s potrebama tržišta rada, da treba poboljšati prilagodljivost radnika i poduzeća, da treba vršiti dobro upravljanje i izgraditi administrativne kapacitete. Kad bismo išli svaki od tih ciljeva ponovno analizirati vidjeli bismo da nismo baš puno u tome učinili. Dakle, dobro zapažamo probleme međutim realizacija nam je loša. I sada kad imamo prijedlog jednog zakona kako o njemu raspravljamo? Raspravljamo o njemu da je to udar na poduzetništvo, da je to militaristički pristup prema poduzetnicima, da ćemo srušiti cijenu rada, pa evo čuli smo i kroz replike i ispravke da nam je samo želja nekakva politička da sklonimo mlade ljude sa ulice jer bi oni mogli biti opasni za vlast. Vlada i vlast moraju tražiti i predlagati mjere. One mogu biti efikasne, manje efikasne, dobre, manje dobre, ali politička opozicija nije tu samo da na ovakav način raspravlja jer je ovo problem koji se treba ticati svih i nas koji smo u politici i poslodavaca, poduzetnika, zaposlenih dakle čitavog našeg društva. To nije nekakvi svjetonazorski pogled na svijet, to nije ni vjerski ni nekakav drugi, dakle to je nešto što prije ili kasnije svakoga pogađa. To je nešto slično kao npr. zdravstvo, prije ili kasnije svatko od nas potraži liječnika. Mi imamo i problem niske zaposlenosti. Mi smo po stopi zaposlenosti u odnosu na radno aktivno stanovništvo pri dnu u Europi. Europska unija je proklamirala stopu od 70%. Neke zemlje su to čak i premašile. Dakle, mi se još jako puno moramo truditi da dostignemo 55, 60% jer smo sada nešto više od 40%. Niska zaposlenost zapravo nam stvara probleme i u mirovinskom sustavu i u zdravstvenom sustavu i u socijalnom sustavu pa i u ovom nekakvom, nekoj drugoj nadgradnji jer vidimo iz godine u godinu da nam je deficit u proračunu sve veći jer ne možemo iz ovih primarnih doprinosa zapravo financirati niti mirovine, niti zdravstvo. I zato uz ove mjere koje i dosada Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi kao aktivne mjere za zapošljavanje kojih je trenutačno pet pet dakle za mlade osobe bez radnog iskustva, za dugotrajno nezaposlene osobe dakle koje su u jedinici duže od 12 mjeseci, za osobe iznad 50 godina života, osobe s invaliditetom i posljednjoj skupini nezaposlenih a misli se tu na branitelje, na roditelje s četvero i više malodobne djece, samohrane roditelje, liječene ovisnike itd. Dakle, uz ovakve mjere koje se već kontinuirano provode kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje imamo i posebni Zakon o poticanju zapošljavanja. I ja ću ovdje afirmativno još jedanput reći da su dvije mjere izuzetno važne i daće one sigurno polučiti rezultate. Jedna je sezonski rad u poljoprivredi jer ljude koji zapošljavaju sezonce na poslovima u poljoprivredi zapravo oslobađa od značajnih administrativnih poslova prijavljivanja, odjavljivanja radnika ne samo što moraju primati u radni odnos moraju ih prijaviti u mirovinsko, zdravstveno i za nekoliko dana odjavljivati ako oni nisu sposobni obavljati takve poslove iz fizičkih i nekih drugih razloga. A druga je što mislim da će dati značajnije rezultate upravo ova mjera koja se i do sada provodila ali sada se proširuje na više subjekata, a to je zapošljavanje bez radnog odnosa radi sticanja iskustva, radnog iskustva. Mlade kolegice i kolege su danas ovdje iznosile puno primjera dakle od toga što poslodavci traže prilikom zapošljavanja, dakle svi traže radno iskustvo do nekih svojih vlastitih iskustava. Ja ću reći zapošljavala sam se sredinom '70.-ih godina, svi smo tada prolazili pripravnički staž. Završila sam Ekonomski fakultet u Zagrebu sa mnogo teoretskog znanja, a kada sam kao pripravnica u računovodstvu radila tek sam onda shvatila koliko toga zapravo moram u praksi naučiti da biste napravili obračun poslovanja. Ne možete znati samo ekonomiju, ne možete znati samo financije, morate poznavati tehnologiju, organizaciju i puno toga. I mislim da je ovo dragocjeno iskustvo koje će mladi ljudi sticati. Hvala lijepa.

da kritizira faktografski i politički zakone koje predlaže vlast, to jest uloga političke opozicije, naravno i da daje svoje prijedloge. Mi smo se okušali u jednom i u drugom. Od pet naših zakonskih prijedloga odbijeno je točno 5. Od amandmana koje smo dali isto tako odbijeni su svi. ali nećemo odustati i od mogućnosti da kritički promatramo i o tome govorimo zakone koje nam predlaže vlast. To nam je pravo i ne samo pravo nego i obveza. Hvala. Poslušajmo sada stavove uvaženog zastupnika Gvozdena Flege. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Hvala lijepa. Hrvatska nažalost ni u ovom slučaju nije izuzetak od zemalja Europe. U zemljama Europe u stručnoj literaturi već se počinje govoriti o generaciji limba jer jedan dio mladih ne nalazi svoj posao ne nalazi svoje mjesto u društvu i nema zapravo uvjete za realnu egzistenciju. Hrvatska je neću reći u vrhu budući da se u limb pada nego blizu dna toga limba i ovaj zakon kao i svaka mjera koja može pridonositi lakšem i bržem zapošljavanju je izrazito dobro došao. zakon kojim se ljudi zapošljavaju djelomično uz odgovarajuće uvjete u kojem stječu iskustva pa im to onda omogućava redovni kasniji posao bez nekakvog pripravničkog staža je po mom sudu izrazito dobro došao. To tim više što pitanje zaposlenosti i zaposlivosti nije pitanje jedne političke opcije nego je zapravo pitanje svih nas i zajedničke dobrobiti. Uz posebne zakonske propisane poticaje zapošljavanju kolegice i kolege meni se čini sistemska mjera ili strukturna mjera koja može tome doprinijeti je sustav obrazovanja i obrazovanje. Ja bih se među prvima protivio tome da se obrazovanje reducira na obrazovanje za profit, ali jednako tako stalno upozoravam da obrazovanje mora biti ona djelatnost koja treba voditi brigu o zaposlivosti i zaposlenosti onih koje obrazovnih sustav kreira odnosno obrazuje. Tako da bih čini mi se uz struku bilo oportuno predložiti i uvođenje još nekih elementa npr. poduzetničkih vještina, jer vrlo često imamo vrlo kvalitetno obrazovne stručnjake koji ne znaju točno na koji način te svoje kompetencije plasirati na tržištu rada ili naprosto u ekonomskim odnosima. Mi smo bez obzira što smo relativno brbljavi poprilično mutava nacija jer nemamo komunikacijskih kompetencija. Komunikacijske kompetencije moraju biti ugrađene u poduzetničke vještine i uopće u ljudske sposobnosti, a među njima za poslovne odnose smatram posebno važnim dobro poznavanje svjetskih jezika pogotovo engleskog u današnje vrijeme. vrijeme. Ne treba zaboraviti da je već na prijelazu stoljeća u najrazvijenijim zemljama svijeta udio usluga iznosio preko 50% BDP-a usluga, a u tim uslugama a u tim uslugama je samozaposlivost igrala poprilično značajnu ulogu. Dakle inventivna samozaposlivost je poprimala značajnu ulogu. pravcu bi trebalo nadopunjavati sustav našeg obrazovanja pa to iznosim ovdje na stol kao mogući dio ovih promjena koje sada uvodimo. Te elemente bi trebalo po mom sudu uvoditi u sustav redovitog obrazovanja, kao recimo izborne predmete ali u svakom slučaju znatno više nego što je to sada slučaj u različite oblike cjeloživotnom učenja. Da bi se u tom najvjerojatnije i ekonomski i vremenski i prosperitetno najdjelotvornijem segmentu obrazovanja moglo postići rezultate kojima se teži dakle povećati i zaposlivost i zaposlenost stanovništva. U tom smislu obrazovni ciljevi trebaju biti presjecište mnoštva da i ne kažem cjelokupnog stanovništva. U tom smislu obrazovana politika je toliko značajna da ne može biti prepuštena samo jednom ministarstvu, i predstavljati samo jedan jedini resor. U tom smislu gospodine ministre ja se nadam da i vi i ovim svojim nastojanjem kao uostalom i cjelokupnim htjenjem da se popravi obrazovni sustav, a i danas ste to spominjali možete doprinijeti i velikom i možda bitnom ubrzanju promjena u našem obrazovnom sustavu na čemu vam ja unaprijed zahvaljujem. Hvala lijepa. Hvala vama. Pozivam sada cijenjenu zastupnicu Tatjanu Šimac-Bonačić da nam se obrati. što je danas iz pojedinih diskusija, što se zapravo prepoznavalo politiziranje o ovoj temi kada se zapravo prijedlogom pokušava povećati zapošljivost u ovim vremenima kada je u zadnjih tri godine nestalo 250 tisuća radnih mjesta, odnosno kada nam mladi ljudi čekaju na prvo iskustvo, odnosno prvo radno iskustvo. Naravno da čarobnog štapića nema to smo čuli i u par diskusija danas, međutim ovim zakonom se ipak uvodi struktura, uvodi se red u haos nezaposlenosti, odnosno lov u mutnom. jedan od primarnih ciljeva zapravo naše Vlade je potaknuti gospodarstvenike, potaknuti nova zapošljavanja, odnosno rješavanje koliko se može sive, odnosno crne zone u zonu legalnosti. Ovaj zakon s jedne strane imamo borbu protiv nezaposlenosti, a s druge strane kako sam rekla protiv rada na crno odnosno sive zone ekonomije. Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi niz mjera za poticanje zapošljavanja koji uključuje razne potpore, potpore za zapošljavanje, za samozapošljavanje, za usavršavanje, obrazovanje odraslih, javne radove itd. i to sve u smislu povećanja zapošljivosti. Ovim zakonom se predlaže, predlaže se zapravo oslobođenje poslodavaca plaćanja doprinosa za zapošljavanje, nikad zaposlenih osoba, onih koji su nezaposleni duže od dvije godine, a isto tako uvođenje instituta vaučera za zapošljavanje sezonskih radnika. Još, bilo je zapravo raznoraznih nesporazuma u vezi, volontiranje koje je već bilo u prijašnjem zakonu uvedeno. Međutim, na ovaj način ovim zakonom se proširiva broj zanimanja za mlade bez radnog iskustva. Ja mogu reći, iz osobnog iskustva da se sjećam davnih godina kada sam čekala taj staž pola godine, a isto tako razumijem sve mlade, između ostalog i moju kćer koja čeka već dvije godine na prvo iskustvo i što je kolegica mlada rekla, maloprije, zna se kakvi su uvjeti za zapošljavanje. Svak traži radno iskustvo koje nažalost, nažalost ne može se dobiti, a evo ovim načinom, ovim prijedlogom se daje ta mogućnost. Do sada su postojale slične mjere, ali samo za zanimanja koji su imali, zahtijevali polaganje stručnog ispita. Ponavljam da je ovim zakonom se zapravo potiče, potiče poslodavce za nova radna mjesta na taj način da se oslobađa doprinosa na plaće što naravno može dodatno povećati zapošljavanje. Predlaže se institut vaučera za zapošljavanje sezonskih radnika koji bi naravno uz nadnicu dobivali i doprinose na temelju kojih bi ostvarili svoje pravo na dio mirovinskog staža. To je važno naravno u poljoprivredi, jer u poljoprivredi nema kontinuiranog rada, nego se radi po nekoliko dana, pa tjedana ne itd., a kako smo čuli iz prijašnjih izlaganja mojih kolega vidljivo je zapravo da je postojalo dosta administrativnih prepreka u svezi toga, tako da je bila velika potražnja a jednostavno ljudi su, više im se isplatilo biti na Zavodu za zapošljavanje jer odlaskom su gubili sva ta prava, prema tome radilo se na crno. Moram ovdje naglasiti da je hrvatsko gospodarstvo se dosta subvencioniralo kad se gleda na Europsku uniju, međutim pitamo se što se tiče baš poljoprivrede gdje je otišao taj novac, zapravo tu se lovilo u mutnom. Zašto to kažem? Zato što se, mogu slobodno reći da je to bilo zapravo kupovanje glasova, da to nije bilo pravi kanal gdje je trebalo ulagati takav novac. Sjećate se da je velik dio novca odlazio za kapitalna ulaganja. Ta ulaganja su trebala biti financijska injekcija za rast konkurentnosti, pa se sjećamo i onog slučaja kad je otac sinu s kojim ima obiteljsko gospodarstvo prodao oranice, zatim je sin to prikazao kao investicijsko ulaganje i temeljem kojeg je od države dobio povrat od 40% uloženog novca. Prema tome, na taj način se poticalo poljoprivredu. Kolegice i kolege svaka mjera koja je usmjerena na stimuliranje zapošljavanja je dobro došla i upravo je treba upravo je treba podržati. A zašto? Evo neki su od kolega spomenuli, spomenuli su da imamo i ona nematerijalne posljedice nezaposlenosti. Naime, kad govorimo o psihološkom zdravlju tada možemo reći da zaposlen čovjek ima materijalnu dobrobit, zaradu, zatim je to aktivacija socijalnih interakcija, zatim je to jedna ispunjen dan, odnosno vremenska struktura dana, odnosno ostvarivanje osobnog identiteta kroz tu radnu ulogu. Naravno gubitak navedenih dobrobiti, kojeg zaposlenost daje dovodi do svega onoga, znači negativnoga a to je upravo ti nematerijalni aspekti, aspekti gubitka, gubitka posla a to je anksioznost, depresija, nezadovoljstvo, napetost, nižno samopoštovanje, odnosno beznađe i druga negativna emocionalna stanja. I na kraju kolegice i kolege ovim zakonom imamo poticaj novih zapošljavanja, isto tako prijelaz sive zove u zonu legalnosti, uvodi se red i struktura i što je jako bitno što je i ministar naglasio broj nezaposlenih se ne maskira što pokazuje da je ovo u biti zakon koji je realan, a odgovorna Vlada zapravo daje priliku, priliku i mladima i svim ovima koji se nađu u ovom zakonu. Prema tome, predlažem da se prihvati ovaj zakon. Hvala lijepa.

Jasno, mi Hrvatski laburisti imamo malo drugačije poglede prema ovom zakonu, ne drugačije poglede zato što ne bi mi htjeli da mladi budu zaposleni, da rade, da se ne nalaze na zavodu za zapošljavanje nego što vidimo određene opasnosti u ovom zakonu i jasno na to imamo pravo ukazati na određene probleme i jasno da koliko god se to nekome svidjelo na kraju će sama primjena zakona u praksi da li je on dobar ili smo mi bili u pravu kada smo ukazivali na određene probleme koji bi mogli proizaći iz ovog zakona. Ovaj zakon se proširuje i na područje privatnih poslodavaca. Mi znademo da na tom području novozaposleni radnici zapošljavaju se negdje sa 80% ugovora o radu na određeno vrijeme. Znademo da radnici sa ugovorima o radu na određeno vrijeme imaju kudikamo manja prava, kudikamo moraju više na neki na neki način šutjeti, ono sve što poslodavac od njih traži, a da ne kažemo da imamo i slučajeva da se isplaćuju minimalne plaće, a dobivaju nekakvu razliku do nekakve plaće bez uplaćenih poreza i doprinosa. To je problem ugovora o radu na određeno vrijeme i mi primjenu ovog zakona proširujemo na to područje znajući da određeni poslodavci krše određena prava radnika, znajući da u primjeni ovog zakona bi moglo biti određenih problema. Ovaj zakon jasno da on je pobudio značajnu pozornost, zato na neki način i postavljam pitanje ministru. Da li je ovaj zakon do kraja usuglašen sa socijalnim partnerima, ovdje se radi i o sindikatima koji su trebali itekako dati svoje razmišljanje vezano za primjenu ovog zakona. Mi Hrvatski laburisti uz ovaj dio što sam rekao da nam je želje da na Zavodu za zapošljavanje bude što je moguće manje nezaposlenih radnika, a pogotovo mladih radnika i mladi ljudi da rade i ostvaruju svoja prava kroz rad, ali i kroz ona primanja koja im praktično pripadaju, a u ovom slučaju kada se radi o visokoj i višoj stručnoj spremi da i za to budu adekvatno i nagrađeni i plaćeni. Ono što u ovom zakonu na neki način je nelogičnost i ono na što smo mi u svakom slučaju upozoravali, upozoravali, a to je pitanje tko može ostvariti određene olakšice kad su u pitanju poslodavci i olakšice može ostvariti poslodavac ako radnicima dospjele plaće isplati najkasnije do dospjeća plaće za sljedeći mjesec. Ne za plaću za tekući mjesec, ne za plaću za protekli mjesec nego za plaću za sljedeći mjesec. To je formulacija koja nas zbunjuje u zakonu. Što je sa poslodavcima koji nisu isplatili sve plaće radnicima pa postoji nekakav dug nekih plaća prema radnicima. Po ovom zakonu ti poslodavci mogu ostvariti ove povlastice. Nadalje, kaže se da mogu ostvariti poslodavci za vrijeme trajanja olakšice ako ni za jednog radnika ne donesu odluku o otkazu iz poslovno uvjetovanih razloga. To se kaže u vrijeme ostvarivanja prava olakšice. Ali što je sa onim poslodavcima koji su prije toga otpustili radnike, otpustili su dva tri radnika, proglasili su ih višak, isplatili su im otpremnine i za dva mjeseca zaposlili su ove mlade ljude da rade besplatno kod njih i na osnovu takvog besplatnog rada oni će itekako zaraditi one novce, poslodavci s kojima su se riješili viška onih radnika. To su stvari koje su nedorečene u zakonu, to su stvari na koje mi jasno Hrvatski laburisti upozoravamo i na to imamo pravo upozoravati. Ja sam to pitanje postavio i ministru, odgovoreno mi je ne mogu koristiti poslodavci jer u poticajima za ostvarivanje prava kroz ove mjere to ne mogu ti poslodavci. Ali zašto onda to nije napisano i u ovaj zakon. Ja mislim da zakon je nešto drugo koje se mora pridržavati. Jasno, u samom zakonu ima i nekih stvari koje mi kao Hrvatski laburisti na neki način podržavamo, a to je pitanje sezonskih radnika u poljoprivredi. To je područje do sada bilo nepokriveno. Jasno da je to područje dobro da se pokrije, ali i u tom dijelu imamo isto pravo da upozorimo da kontrolu teško će moći sadašnje inspekcije rada koje nisu dovoljno ekipirane, koje nisu dovoljno opremljene moći i obavljati kontrolu. Ako se radi o sezonskim poljoprivrednim radovima za primjer berba jabuka, grožđa itd., to su poslovi koje rade u jednom kraćem periodu. Dio takvih poslodavaca će zaposliti nekoliko radnika, ali i dalje će imati dio koji će biti na crno, a naše inspekcije i naše službe neće to moći kvalitetno kontrolirati. No bolje i to jer do sada nismo imali nikakvo rješenje i mislim da je ovo jedan korak koji može biti bolji u reguliranju tog područja. I jasno, kad kažemo da na ovaj način će se rušiti cijena rada, jasno rušit će se cijena rada na onom području koja nisu pokrivena sa kolektivnim ugovorima gdje su prava radnika i sada manja i jasno da će to imati refleksije na sadašnja prava radnika koja rade. I to je ono što mi Hrvatski laburisti upozoravamo i na to imamo pravo upozoriti i jasno da iz tih razloga imamo i pravo nepodržati ovakav zakon. Hvala. Hvala lijepa. Svoje viđenje ovog zakonskog prijedloga iznijet će sada i poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. **Vuljanić, Pred par dana ministar financija gospodin Linić rekao je da krize i kriminalne vlasti prethodnih 8 godina su platili građani što je istina, to ne treba objašnjavat nikom, najmanje građanima. Svi znaju na koji način i kako su to platili i plaćaju. Jednim lijepim dijelom i ovo je nastavak tog posla. Naime, ljudi koji će se zapošljavati za naukovanje, praktikanti, neću ih zvati volonteri jer nisu volonteri njima će se plaćati doprinos, naravno iz državnog proračuna i to plaćanje doprinosa pada na leđa svima nama, svim hrvatskim građanima. I do sada su poslodavci mogli uzimati u takovo naukovanje ljude, ali su morali platiti doprinose. Hrvatskim poslodavcima su radnici prema riječima direktora Udruge poslodavaca uteg oko vrata. I taj uteg oko vrata se naravno iskazuje i doprinosima koji su strašni, veliki i koje ne bi plaćali. Pa eto Vlada je smislila još jedan način da niti za to poslodavci ne plaćaju doprinose. Uvijek je zapravo ključno pitanje kad dođe ovakav nekakav zakon pred Parlament. Ključno je pitanje a tko će to platiti i to je pitanje koje bi si svaki put morali barem pet puta u diskusiji postaviti. Tko će na koncu platiti ceh svakog poteza. Što je dakle temeljna osnova ovog zakona? Mlade ljude, pogotovo one obrazovane dovesti na tržište rada tako da godinu dana rade zabadava. Nešto će se naučiti u tih godinu dana. Ljudi svi smo tako došli raditi u jednom trenutku u nekakvim drugim sistemima i sve skupa i imali smo manju plaću od starijih kolega, ali smo imali plaću. Nismo radili bez plaće, imali smo plaću kakvu takvu, 50% od onog što je dobio stariji kolega, ali smo dobili plaću. Ova djeca, djeca su je li, neće dobiti plaću. Da ima posla onda bi se te ljude koji po trošku države dolaze na radno mjesto naučiti se što treba raditi na tom radnom mjestu obavezalo da da rade tamo kud ih se pošalje, pa onaj tko ih je plaćao valjda ima pravo reći izvolite sad naučili ste se, mi smo vam to platili, idite raditi. Što je inače praksa na Zavodu za zapošljavanje? Ako krenete u nekakvo obrazovanje vi potpišete obavezu da ćete i raditi to za što vas Zavod za zapošljavanje Ovdje toga nema što znači da nitko ni ne računa da će ti ljudi doći raditi, niti ti poslodavci. Poslodavci čulo se ovdje neće otpuštati radnike, neće i ne mogu. To stvarno u zakonu piše, to je jasno, neće i ne mogu otpuštati radnike koji su zaposleni na neodređeno vrijeme. A šta s radnicima koji su na određeno vrijeme zaposleni kojima iziđe ugovor? Ugovor će se prekinuti, zaposlit će se mlada osoba za 1600 kuna koju ionako plaća država. Što sa osobno uvjetovanim otkazima? Hajmo vidjeti hoće li se povećati broj osobno uvjetovanih otkaza? Možda neće, bilo bi mi drago. Ispričao bih se, ali uvjeren sam da će u jednom značajnom postotku ipak porasti. Rad na crno se sprječava djelimice i ovim potezima. Zašto uopće rad na crno postoji? Pa zato jer se ne plaćaju doprinosi, plaćaju doprinosi nema rada na crno. Ako država plaća doprinose čemu onda da netko radi na crno. To poslodavcu neće biti ni u interesu. I još jedna čisto s druge strane usputna stvar. Ovaj zakon kaže da se ti propisi ne odnose, te subvencije ne odnose na mlade ljude koji su i do sad polagali državne ispite tipa liječnika, pravnika i tome slično. To je regulirano drugim propisima. Imam ovdje mail jedne doktorice koja još nije doktorica jer nije prošla staž. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nije raspisao natječaj i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje prema onom što su njoj odgovorili ne zna da li će se ove godine uopće raspisati natječaj. Oni nisu u ovom sustavu. Nemojmo ih zaboraviti. To su važni ljudi koji su puno uložili u svoje obrazovanje i koji će sutra biti ministri rada i ministri zdravlja i tome slično. Nemojmo ih ove godine zaboraviti. Hvala. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda gospođa Tatjana Šimac Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo kolega. Rekli ste u vašoj diskusiji doktorica koja nije doktorica jer nije obavila staž. Doktorica je čim se diplomira ona dobije naziv.

gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Pa naprosto ne mogu ne očitovati se kada je riječ o temi radnika. Bio bih jako sretan da nam ovaj zakon ne treba, bio bih zaista sretan kao čovjek i kao socijaldemokrat jer bi to značilo da tržište radne snage zadovoljava na neki način potrebe i zapošljava radnike, da su struktura radnika koji traži posao upravo odgovara našem gospodarstvu. I naravno da bi to bilo najbolje i da je to nekakav ideal tržišta, tržišnog gospodarstva. Na žalost, tri godine Hrvatsku trese jaka gospodarska kriza, ne samo financijska, gospodarska kriza, strukturna kriza. Šta bi sada trebala činiti Vlada nego ono što joj stoji na raspolaganju, da nekakvim osmišljenim, naravno u ovom slučaju čak administrativnim mjerama pokuša probuditi tržište rada. Mjerama koje omogućuju onima koji traže posao da steknu neko iskustvo, da dobiju neku nadu i da nisu kod kuće. Gospodarstvenicima, poslodavcima nudi da olakšano, istina sada tu dolazimo do nekoliko problema, olakšano provjeravaju radnike sa tržišta. Svi bismo mi bili zadovoljni kada bi danas stopa nezaposlenosti bila prepolovljena i kad bismo bili sigurni da će bruto domaći proizvod rasti po stopi koja osigurava da će sljedeće godine biti manje 50 tisuća radnika na tržištu rada. Ali budimo realni i nemojmo tu realnost zanemariti. Nama trebaju poticajne mjere o kojima se Vlada ovdje očitovala koje nude rješenje sa nadom da će tržište i mjere koje poduzima za rast BDP-a ova Vlada koja poduzima teške donosimo odluke mi skupa sa Vladom koji će osigurati brzo rast BDP-a i otvaranje novih radnih mjesta i investicije u nova radna mjesta, ne samo u modernizaciju. U takvim okolnostima treba zaista pozdraviti prijedlog ovog zakona. Ako samo dio radnika koji bi otišli u inozemstvo, a mi smo plaćali njihovo školovanje, osigura ili omogući da steknu nekakva, ne nekakva nego znanja koja se mogu steći za godinu dana napravili smo dobar posao. Napravili smo dobar posao i spasili određeni broj tzv. odljeva u inozemstvo školovanih ljudi. Dakle, administrativna vatrogasna mjera dok ne prorade makroekonomski potezi koji, ja se nadam, da su u dobrom pravcu. No naravno da bi mjere bile efikasne Vlada mora imati i mjere koje će kontrolirati u realnom svijetu kako se one provode. Ovaj zakon je predvidio tri ministarstva da nadziru provedbu zakona i predvidio je značajne kazne za prekršitelje zakona. Ja moram reći da je stara, odnosno maksima da demokracija bez moći nije moćna. To je stara izreka jednog pametnog čovjeka davno. Prema tome, pozovimo moć države i inspekcije koje se dosada nisu iskazivale, ministre, mi smo imali u hrvatskom društvu jako puno prigovora svih institucija zašto ne štite recimo radnike u trgovini. Takva neefikasnost, takva nemoć države ne smije se pokazati kod ovakvog zakona jer ne štititi mladog radnika kojeg smo na ovaj način zaposlili znači mu zaista oduzeti nadu. Ako još, imate ovdje jednu mjeru koja je i za poslodavca drastičnija nego što je predviđena Zakonom o radu, mislim da je evo članak 4. stavak 3. predviđa za poslodavca da će biti sankcioniran godinu dana sa nečim ako povrijedi odredbe ovog zakona vezano za zapošljavanje u Zakonu o radu je predviđeno 6 mjeseci. To je zakonom omogućeno, ovo je lex specialis u odnosu na … /Govornik se ne razumije./… Sve je to moguće, ali to neće koristiti ako ne bude radilo Ministarstvo financija, Ministarstvo rada i Inspekcija rada. Dakle, ja neću i nema ni potrebe da tako kažem davati nekakvih više potpora ovom zakonu, valja ukazati da će on donijeti sa sobom neku perspektivu ljudima koji traže posao, neku perspektivu ljudima koji nemaju iskustva bilo da je riječ o visokoj stručnoj spremi, visoko stručnim ljudima ili ljudima koji imaju obrtnička zanimanja, osigurava im neku perspektivu, neku nadu i neku vjeru u Vladu da će otvoriti nova radna mjesta i podignuti rast BDP-a pa možda ova mjera koja je privremena, koja je vatrogasna može prerasti u trajnu. Ja vam želim u tome uspjeh, svima nama i onima koji se budu zaposlili na ovaj način. Mislim da će to biti od značaja za cijelu Hrvatsku. Hvala lijepa. Zahvaljujem potpredsjedniku Doma. Za raspravu se prijavio i zastupnik Boris Kovačić, ali kako ga nema u dvorani gubi pravo na raspravu o ovoj točki dnevnoga reda.

Ja sam laburistica i stalo mi je do zapošljavanja mladih jer sam najprije majka dvoje intelektualaca i pričat ću i postavljat ministre vama nekoliko pitanja na koja bih stvarno molila da mi odgovorite. Neću puno politizirati politizirati i polemizirati što se tiče ovog prijedloga zakona nego o ovom stvarno konkretno. Jučer je ministar Jovanović najavljujući novi program Ministarstva školstva rekao u jednom trenutku da treba graditi kuću nanovo jer da su na postojećoj kući loši i temelji i krov i da se tu nema što popravljati. Moj prijedlog bi bio da Vlada stvarno treba početi graditi jednu kuću nanovo, ali kuću simbioze. I definitivno je došlo vrijeme kada bi se sva ministarstva u Vladi trebala naći na nekom putu, zajedničkom putu gdje će početi poduzimati mjere koje neće biti samo vatrogasne nego mjere koje će dugoročno izlučiti nekakve rezultate. Kada u Hrvatskoj nešto poskupljuje onda se obično volimo pozvati na to da je u Europi to nešto puno skuplje. Pa ću ja sada se tako isto pozvati na to zašto Njemačka recimo što se tiče nezaposlenosti mladih ima postotak od 10%, a Hrvatska 40% i zašto je Hrvatska druga u Europi po stopi nezaposlenosti mladih. Odgovor leži u dualnom sustavu obrazovanja koji kao takav postoji još i u Austriji i u Švicarskoj. I pretpostavljam da vi to znate isto tako kao što to zna i ministar Jovanović. I čuli smo danas ovdje u nekoliko navrata koliko je važno uskladiti potrebe tržišta sa školstvom i koliko je važno pratiti broj nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje i broj upisnih mjesta u fakultetima da nam se ne bi iz godine u godinu događalo upravo ovo što nam se sada događa. Čuli smo danas da je u ovom zakonu važan čovjek. Važan je čovjek i važan je intelektualac po prijedlogu ovog zakona. Smatram da je najveći kapital odnosno najvredniji kapital svakoga pogotovo poslodavaca ljudski potencijal. I da bi to kao takvo trebala biti investicija u koju bi svaki poslodavac trebao itekako ulagati i upravo zato Udruga poslodavaca uključiti se u dualni sustav školstva. Ono što me u ovom zakonu muči jeste zašto i ovaj zakon kao i toliki drugi kažnjava one koji su vrijedni. Naime, ako sam ja u pravu iščitavajući članak 2. čitam da oni intelektualci koji su u roku završili fakultet znači mlađi su od 29 godina i diplomirali sa svojih 24 ili 25 godina nisu mogli dobiti posao, zaposlili su se kao konobari, trgovci ili ne znam što imaju u radnoj knjižici godinu dana radnog iskustva ali ne u struci koju su završili na fakultetu oni ne mogu stjecati radno iskustvo iz struke. Evo to je ono što me zabrinjava jer imamo strašno puno mladih pogotovo onih mladih ljudi koji dolaze iz obitelji slabije financijske situacije koje se nažalost moraju moraju raditi da bi uspjeli financirati svoj fakultet i oni to uspješno naprave, završe u roku i oni su naši hrvatski heroji i kao takve ih prikazujemo u onim rijetkim emisijama u kojima nešto o dobroj i kvalitetnoj mladeži možemo vidjeti, a ovakvim ih zakonom kažnjavamo upravo zato što su vrijedni. Pa bih ministre evo stvarno molila da i o ovome malo vodite računa i da ako je ikako moguće ako već pričamo o stjecanju iskustva u onome što smo završili da svakome onda omogućite da to iskustvo stekne na temelju onoga fakulteta koji je završio. Sljedeća stvar koju bih vas pitala i voljela bih da mi objasnite jeste to, ovaj zakon omogućava da se ti mladi ljudi zapošljavaju i u privatnim firmama. I ja si sada postavljam pitanje recimo ako jedan ekonomista ide godinu dana u jedno malo ili srednje poduzeće i tamo odradi tu godinu dana pripravničkog staža sa nekakvim svojim mentorom, da li ste razmišljali o tome da taj mentor je dužan potpisati nekakav dnevnik rada ili nešto da bi taj mladi čovjek koji je godinu dana sticao to iskustvo prelaskom ili zapošljavanjem u nekakvoj drugoj firmi mogao isto tako tom drugom poslodavcu kod kojeg dolazi dokazati što je ustvari tih godinu dana radio i za što se je u tih godinu dana osposobljavao i za što je ustvari nakon tih godinu dana sposoban više nego što je bio sposoban nakon 5 godina fakulteta. Što se tiče vaučera u poljoprivredi samo bih vam htjela možda opet naglasiti tu nekakvu simbiozu ministarstava. Imamo trenutno veliki problem što se tiče dadilja u Hrvatskoj. Hrvatski zavod za zapošljavanje je potrošio preko 1,5 milijuna kuna na osposobljavanje 60 nezaposlenih osoba za dadilje no one nažalost ne mogu raditi zbog zakonske regulative. Svjedoci smo nedavno nemilog događaja koji se dogodio u Delnicama kada su inspekcijske službe ušle u kuću gospođe koja je čuvala djecu. Gospođi prijeti kazna od 30 tisuća kuna za rad na crno, mamama prijeti kazna od 10 tisuća kuna za nebrigu o svom vlastitom djetetu zato što su ga dale na čuvanje nekome tko nema licencu da bude dadilja. s obzirom da ministrica Opačić ima jako velikih problema barem po onome što iščitavamo u medijima oko toga kako će se riješiti taj status dadilja da mi možda kao kolega ipak predložite i preporučite da i ona ima mogućnost dakle pa da te dadilje isto tako rade na vaučere da mame ne bi plaćale kaznu i završavale kod prekršajnih sudaca zato što svoju djecu daju na čuvanje. Hvala vam lijepa. Na sva ova pitanja će vjerujem ministar odgovoriti u svom završnom izlaganju. A sada ćemo najprije čuti ispravak netočnog navoda uvaženog kolege Željka Sabe. **Sabo, Željko (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, ministre, gospođo saborska zastupnice. Ja vas nevoljko želim samo ispraviti u jednoj stvari mada se u dosta pitanja i slažem i vašeg izlaganja. Naime, u gradu Vukovaru je do sada 25 osoba koristilo slične ovakove mjere, od njih je 5 stalno već zaposleno i ti mladi ljudi kojima se pruža ova mogućnost nikako ne mogu biti kažnjeni, a smatram ako mislite na starosnu dob vezano za kaznu da se i tu na neki određeni način stimulira one vrijedne koji su ipak u nekim određenim rokovima bili vrijedni, marljivi i mogu koristiti ovakve mjere. Hvala lijepa. Ostaje još da čujemo pet minutnu raspravu u ime kluba HNS-a uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo vrlo kratko u ime kluba HNS-a o prijedlogu ovog Zakona o poticanju zapošljavanja, prije svega naših mladih koji vjerujem da u tom smislu suosjećamo ne samo sa njihovim problemima jer su nezaposleni nego i naravno problemima njihovih obitelji znači njihovih roditelja. I moram ovdje na početku reći da sam više nego iznenađena nekim diskusijama koje su u ovom zakonu prepoznale eksploataciju čovjeka po čovjeku, malte ne neke robovlasničke odnose, prepoznali su neoliberalizam

sasvim jasno objavila rat svim poslodavcima koji ne poštuju zakona koja je donijela mjere da poslodavci moraju plaćati doprinose doprinose za zaposlene prije nego što isplaćuju plaće, ne zbog toga da bi punila svoju blagajnu, nego zbog toga da bi izvršila svoje obaveze prema radnicima. Vi znate da se tu vrlo često u Hrvatskoj događalo da su određene firme otišle u stečaj da su bile likvidirane, a da su bile godine iza rada tih firmi a nisu se plaćali doprinosi prema radnicima, jer ti doprinosi su dio njihovih plaća, to su njihove bruto plaće. Takvu Vladu koja želi uvesti red na tržište rada, takvu Vladu koja provjerava poslodavce evo ovih dana dal su zakonito ili nezakonito stekli imovinu, takva Vlada se danas prijedlogom ove jedne ustvari vrlo pozitivne mjere proglašava neoliberalnom Vladom, koja ministarstvo koje nudi zakon koji vrši za eksploataciju čovjeka po čovjeku, mislim da je potpuno neprimjereno i Klub HNS-a se definitivno ne može složiti sa takvim konstatacijama. Ove mjere koje se predlažu ovim zakonom za nas u HNS-u će sigurno razveseliti sve one mlade ljude koji su željni dokazivanja, koji su željni znanja, koji će u tome vidjeti svoju šansu, ne samo šansu za buduće zapošljavanje koja realno uvijek postoji kad uđete u svijet rada kad uđete na neko radno mjesto, nego koji će vidjeti svoju šansu da steknu određeno iskustvo, da možda iz tih godinu ili dvije dana koliko provedu na takvom radnom mjestu steknu samopouzdanje, postanu samostalni poduzetnici, krenu na neki drugi način na tržište rada, ne kao klasična radna snaga na tržištu rada. Da ne govorimo koliko će ovaj prijedlog mjera razveseliti mnoge roditelje koji nažalost svoju djecu nakon završenih fakulteta gledaju u svojim dnevnim boravcima pred televizorima ili pred kompjuterima kako gube vrijeme, kojima moraju kupovati cigarete i dat im za kavu. Ja vjerujem da će većina roditelja biti sretna ako njihova djeca dobiju šansu a kroz ovaj zakon će dobiti šansu da počnu raditi, da stiču određena iskustva i da danas sutra budu punopravni, ravnopravni građani ove zemlje. A na koncu mislim da će razveseliti poslodavce, ali ne u kontekstu onoga što su neki kolege ovdje komentirali, u smislu eksploatacije jeftine radne snage nego u tom smislu šta svaki odgovoran poslodavac kad prima na posao na posao novog čovjeka ili mladog čovjeka bez iskustva, sigurno da očekuje da se dokaže. I svaki pošteni i odgovorni poslodavac će u najčešćem broju slučajeva odlučiti se zaposliti mladog čovjeka koji je željan dokazivanja, željan znanja koji je spreman izložiti izložiti sebe i na ovaj način kako bi se dokazao. Zato neću ulaziti u diskusije, jer smo sa kolegama u klubu razgovarali. Šegrtovanje je nešto što je poznato iz davnih vremena, svi mi ovdje jer neki su bili i poduzetnici znaju šta je to šegrtovanje i da nekakav šegrtski staž moraš odraditi prije nego šta postaneš majstor. Ovo je upravo ta šansa. Zato će klub HNS podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Pozivam sada ministra, gospodina Miranda Mrsića da da završnu riječ u ime Vlade. **Mrsić, Mirando Dakle opet izražavam žaljenje, prvo što se ne čitaju zakoni, drugo što zakon koji se donosi je lex speciallis ali je zakon koji se veže uz druge zakone, a jedan od temeljnih zakona je Zakon o posredovanju prilikom nezaposlenosti, dakle to je temeljni zakon na koji se veže ovaj zakon, a na ovaj zakon se vežu mjere za poticanje nezaposlenih. Prema tome, treba to gledati u tom kontekstu i tumačiti zakon na taj način. Kad govorimo o sindikalnim, utjecaju sindikata odnosno o našim socijalnim partnerima oni su bili uključeni od početka pisanja ovog zakona, nažalost bila je jedna nespretnost od strane sindikata na početku i to je dovelo do potpuno krivog tumačenja zakona, međutim su se kolege iz sindikata u više navrata očitovali pa evo ja upućujem na jedne naše dnevne novine gdje se sindikat očitovao da je ovaj zakon najbolje što se može u ovom trenutku u Hrvatskoj napraviti za nezaposlene osobe. Prema tome, socijalni partneri su bili uključeni. Postigli smo visoki stupanj usaglašenosti ali morate znati da imate i drugi dio socijalnog partnera a to su poslodavci i da se u onim dijelovima zakona u kojim se nije moglo doći do usaglašavanja u tom dijelu predlagač a to je Vlada Republike Hrvatske zauzela je određeni stav i predložila zakonsko rješenje. Prema tome, od početka rada na ovom zakonu sudjelovali su socijalni partneri. Imali smo brojne brojne sastanke gdje smo usaglašavali stavove oko ovog zakona. Što se tiče isplate plaća Hrvatska je zemlja koja je duboko neorganizirana i zemlja u dubokom neredu. Jer ako imate 10 milijardi nenaplaćenih doprinosa i 10 milijardi nenaplaćenih poreza onda vam je jasno da je zemlja u kojoj je potrebno uvesti reda i Vlada na čelu sa Zoranom Milanovićem to radi. Vidite i napise u novinama u posljednje vrijeme. platit poreze, platit doprinose je nešto što je normalno u državama. Očito da u Hrvatskoj nije bilo do sada, pitajmo se zašto. Platiti plaću, onu plaću za ono što radite, poštenu plaću za pošteni rad. I dio ovog zakona ide za time da se taj dio za koji znamo da postoji, a to da se isplaćuje minimalna plaća, a ostatak se isplaćuje putem dnevnog utrška ili na ruke, ispod stola je možda u ovom trenutku za radnike dobro jer ipak je on plaćao veća nego što je deklarirana. Međutim, kada se ode u mirovinu onda se suoči sa sudbinom i problemom da na žalost ta plaća koja nije isplaćena putem, legalnim, znači nisu plaćeni doprinosi uzrokuje niske mirovine i ja se nadam da će u Hrvatskom vrlo brzo i taj dio biti riješen. Naravski da ne očekujemo da će što se tiče nelegalnih isplata i crno tržište to biti riješeno u sto postotnom ali će biti bitno manje nego sad. Što se tiče sezonskog zapošljavanja ako vam je promakao članak 15. stavak 7. govori: "Ako ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi za svaki radni dan ne sklopi prije početka rada članak 10. stavak 1. kaznit će se sa 50 do 10000 kuna. Mislim da je to odredba koja će svakog onog koji zapošljava sezonsku radnu snagu zamislit da li je vrijedno da ide na zapošljavanje radne snage na crno ili da regulira radnike koji rade na vinogradu, poljoprivredi ili negdje drugdje. Bilo je puno pitanja na rad maloljetnika, dakle Zakonom o radu je rad maloljetnika, znači osoba koje su završile školu, nisu otišle u srednju školu, dakle mogu raditi, imaju 15 i više godina, ograničen na 8 sati sa svim onim ograničenjima koja su primjerena za tu dob. Sa ovim zakonom i ugovorom o radu koji je dio ove knjižice sezonskog radnika dopušta se rad do 12 sati na dan. Prema tome, automatski maloljetnici ne mogu raditi u sezonskim poslovima jer je kao što znate radno vrijeme duže od 8 sati. Što se tiče troškova poslodavca, a nije baš da poslodavci ne mogu, da je to besplatno i da nemaju troškova. Kao što sam već naglasio da treba čitat zakon, oni poslodavci koji zaposle osobu koja već ima radno iskustvo na nekim drugim poslovima ona ne može biti oslobođena doprinosa za zdravstveno osiguranje i za tu osobu poslodavac mora platiti doprinose. S druge strane poslodavac mora platiti i mentora, dakle osobu koja će se brinuti jer je to nešto što su dodatni poslovi koje on radi tijekom radnog vremena. s druge strane poslodavac mora platiti stručni ispit ako je to zakonom određeno. Kada govorimo o tome da smo imali pripravnike, da imamo to u Zakonu o radu, imamo i tamo lijepo piše da se treba sklopiti ugovor o radu, a plaća nije definirana. Dakle plaća pripravnika može biti minimalna plaća, može biti dio prosječne plaće, dakle to ovisi o tome kako se taj pripravnik dogovori sa poslodavcem. netko tko želi posao, želi raditi, da li će on sada sjesti i uvjetovati ja želim plaću da mi platite punu plaću 5, 6, 7 tisuća kuna, tek sam počeo radit, nemam ni dana iskustva. I tu su pripravnici potpuno bili nezaštićeni i nije bilo nikakve kontrole. Sa ovim zakonom svi oni koji uđu u ovu mjeru potpisuju ugovor o radu gdje u tom ugovoru o radu točno piše tko je, to je odgovor na pitanje mentorstva, u tom ugovoru o radu koji supotpisuje Zavod za zapošljavanje točno piše opseg poslova koji će taj mladi čovjek proći i točno program rada, znači gdje će, u kojem dijelu tvrtke boraviti, koje će poslove obavljati. S druge strane je zaštićen i Zakonom o radu, dakle ima pravo na dnevni odmor, ima pravo na godišnji odmor i ako poslodavac ima tu mogućnost ima pravo i da bude dodatno honoriran za neke dodatne poslove koji nisu uključeni u ovaj ugovor. Poslodavci isto tako neće ovo što se stalno pokušava imputirati, da će ovaj zakon omogućiti poslodavcima da sada otpuste te nazovimo skuplje radnike i da zaposlimo sada sve ove nazovimo jeftinije radnike. Pa neće, zato što Zavod za zapošljavanje, zajedno sa zavodom za mirovinsko osiguranje itekako će voditi brigu koji poslodavci će biti kvalificirani za ovu mjeru. Bilo je primjedbi da ne postoji javni natječaj. Postoji. Svake godine negdje u veljači, ožujku se objavljuje javni poziv svim poslodavcima u Hrvatskoj da se prijave za jedne od ovih mjera jer ovo nije jedina mjera, imate mjeru poticanja zapošljavanja, imate mjeru održanja radnih mjesta. Prema tome, ima jedan široki dijapazon mjera, potpori mjera za zapošljavanje koje su sadržane u mjerilima za zapošljavanje. Dakle, postoji javni natječaj i s druge strane Zavod za zapošljavanje potpisuje sa poslodavcem ugovor o tome koliko će biti stažista nazovimo ih u toj tvrtci. Da samo opet napomenem da na jednog mentora može biti maksimalno 3 do 5. Ako to pogledamo kako je riješeno u Zakonu o radu gdje se definira pripravništvo, gdje se ne definira ništa osim da možete se zaposliti kao pripravnik i da možete imati manju Ovdje se definira sve tako da ono pitanje kuhanja kave, slaganja polica u ovom slučaju ne dolazi u obzir. Mi smo uveli još jedan dio koji je dio pravilnika koji ide uz ovaj zakon. Kao što vidite, na kraju ovog zakona piše da će pravilnici biti doneseni u roku 8 dana od donošenja donošenja zakona. Oni su već u izradi i u tim pravilima točno će biti i način provjeravanja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da li su ti mladi ljudi zadovoljni tamo gdje rade, da li rade ono što je po ugovoru ili rade nešto drugo. I s druge strane će poslodavci, …/Ne razumije se./… da mlade osobe koje budu zaposlene na ovaj način će morati ispunjavati svoje radne obaveze. To znači da će se prije isplate ovih 1600 kuna koje ako niste zapazili 1600 kuna ne isplaćuje poslodavac, isplaćuje Zavod za zapošljavanje kada dobije evidenciju poslodavca da su ispunjeni radni sati. Tko bira mlade ljude? Zavod za zapošljavanje ne, ministarstvo ne. Ono što zavod za zapošljavanje bira poslodavca koji će biti taj koji će pružiti tu godinu dana radnog iskustva, a poslodavac odabire među ljudima koji dođu sa zavoda za zapošljavanje odabire osobe koje će zaposliti. Prema tome i poslodavcu je u interesu da odabere mladog čovjeka koji će naučiti i koji će mu donijeti korist. Samo da napomenem da mjera koja je bila, još jedanput, da mjera koja je bila za javni sektor je polučila da su od onih 1300 ljudi koji su sada završili tu mjeru, da ih se negdje 400 i nešto zaposlilo. Prema tome ne stoji da se to ne može, ne stoji da mjera nije efikasna i nadamo se da će biti još efikasnije. Što se tiče liječnika, medicinskih sestara, medicinskih tehničara, ja se nadam da će Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje vrlo brzo raspisat natječaj jer je to definirano Pravilnikom o stažiranju, način kako se to radi, to znači da se raspiše natječaj od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Natječaj provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje jer je to tako riješeno, a bolnice i zdravstvene ustanove koje ih zapošljavaju dobivaju refundaciju od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i to je razlog zašto oni nema potrebe da budu u ovoj mjeri jer su sredstva osigurana na jednoj drugoj strani. Državni inspektorat, pa i tamo pušu neki novi vjetrovi. Dakle, vrlo brzo će ići izmjene Zakona o državnom inspektoratu. Jedna vrlo jednostavna izmjena je da će inspektor rada i inspektor zaštite na radu biti jedna osoba. Do sada ste imali inspektora zaštite na radu, pa dođe on, pa dva dana iza njega dođe inspektor rada. Ne, bit će jedna osoba i na takav način ćemo povećati broj inspektora rada koji će itekako nadzirati provođenje ovog zakona. Slažem se da tržište obrazovanja mora biti veliki korektiv. Surađuju ministarstva, ministar Jovanović i ja smo održali par sastanaka na tu temu 18.6. ide velika konferencija tržište rada i obrazovanje u Hrvatskoj 2025. godine gdje ćemo definirati ulogu i tržišta rada i ministarstava. Ono što je sasvim sigurno da na obrazovnu politiku treba imati utjecaj ne samo Ministarstvo obrazovanja nego i Ministarstvo rada i Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo malog poduzetništva i obrta. Dakle, svi oni koji kreiraju radna mjesta i ta konferencija će nam ja se nadam dati i jedan pogled u to što nas čeka u Hrvatskoj 2025. da nam se ne dešava to što smo radili godinama a to je da obrazujemo ove mlade ljude za Zavod za zapošljavanje. Staž u struci nije nije problem. Dakle, svi oni koji nemaju staž u struci, a imaju staž negdje drugdje znači da su konobarili, radili nešto drugo bit će za razliku od dosadašnje prakse i dosadašnjeg rješenja bit će kandidati za ovu mjeru. Bitan je samo da li imate staž u struci i ništa drugo. Ako ga nemate onda ćete biti kandidat za godinu dana provođenja ove mjere. I to je i u našim dokumentima u pravilniku. Dakle, sve ono što ide uz ovaj zakon tako smo već i najavili i to će tako biti. jedini problem može biti oni koji imaju više mjeseci staža u struci, ali ako nemate staž u struci, a imate nekakav drugi staž nema nikakvih problema. Vi ste kandidat ili kandidatkinja za ovu mjeru. I za kraj dadilje. Bio je problem oko klasifikacije. Dadilje jesu klasificirane kao zanimanje, mada u jednom starom zakonu od bivše Jugoslavije. Dakle, vrijeme je da ih klasificiramo i u ovoj našoj našoj klasifikaciji zanimanja. Što se tiče Ministarstva rada i mirovinskog sustava mi vidimo tri mogućnosti rada dadilja. Jedna je mogućnost da dadilje rade na ugovor o djelu, drugo je da otvore obrt i tu se nadam da će i Ministarstvo obrta i malog poduzetništva napraviti određeni iskorak, a ne ovo što se sada dešava da možete otvoriti tvrtku tvrtku d.d. sa 20000 kuna to uzeti u džep i natovariti milijune kuna obaveza, a da obrtnik mora jamčiti djedovinom i sa svim za svoj dio. Dakle i sa tim olakšicama otvaranja obrta dadilje će moći otvoriti obrt i isto tako će se moći otvoriti agencije koje će na određeni način to rješavati. Vaučere mislim da nije primjereno, jer kad govorim o vaučerima, znači to su povremeni poslovi, poslovi koji se mijenjaju, mijenjaju se poslodavci, a ipak posao dadilje je posao koji je osam satno radno vrijeme. I za kraj. Drago mi je da je ovaj zakon izazvao takvu medijsku, mada nismo mislili da će biti tako medijski eksponiran. Dignuo je jednu temu o kojoj u Hrvatskoj treba razgovarati i treba jako razgovarati, a to je kultura rada. Da li u Hrvatskoj postoji kultura rada? Da li smo mi zemlja u kojoj kultura rada je nešto na čemu počivaju temelji države i ja se nadam da je ovo početak novih vjetrova u Hrvatskoj gdje će se rad, obrazovanje, sposobnost cijeniti i biti honorirani. Nadam se da će ovaj zakon doživjeti u Saboru podršku. Neki zbog svojih političkih razloga će biti suzdržani, neki zato što su se možda malo prenaglili će biti protiv. Ali u konačnici jedina korist od ovog zakona je korist koju će imati mladi mladi ljudi koje ćemo zaposliti i svih onih 100000 ljudi koji će od sada za par tjedana otići raditi na vrlo teškim poslovima. Pitajte one koji su brali jagode kako se osjećaju nakon 5 dana branja jagoda. I to je nešto što im dugujemo, nešto što im moramo osigurati da budu dostojno plaćeni i da za to imaju i mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem ministru Mrsiću. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. To će vjerojatno biti sutra. Ovo mi se sada čini prikladnim momentom da prekinemo s današnjim radom. Sutra ćemo nastaviti u 9,30 i to s Konačnim prijedlogom zakona o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice, hitni je postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 84. Doviđenja.